Josip (HSS)** I prelazimo na - Konačni prijedlog Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, drugo čitanje, P.Z. br.178 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretincima. Rasprava se vodi sukladno odredbama Poslovnika koji se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća odbora primili ste na sjednici. Svoje amandmane podnio je Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Gospodin državni tajnik Dražen Bošnjaković. Izvolite. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo kao što je poznato donijeli smo Zakon o područjima i sjedištima općinskih sudova u Republici Hrvatskoj kojim smo utvrdili potpuno novu mrežu općinskih sudova u Republici Hrvatskoj. Naravno da je posljedica tog zakona i nova racionalizacija, a to je racionalizacija mreže o o područjima i sjedištima državnih odvjetništava. Prema sada važećem Zakonu o područjima i sjedištima državnih odvjetništava u Republici Hrvatskoj ustanovljeno je 71 državno odvjetništvo i 21 županijsko državno odvjetništvo. Od 71 ustanovljenog državnog odvjetništva stvarno je osnovano i radi 61 općinsko državno odvjetništvo i 20 županijskih državnih odvjetništava. Ovim zakonom dakle predlaže se ustanovljenje 55 općinskih državnih odvjetništava i 21 županijsko državno odvjetništvo. Do početka rada županijskog državnog odvjetništva u Virovitici poslove tog državnog odvjetništva obavljat će državno odvjetništvo u Bjelovaru. Također predlaže se da Ministarstvo pravosuđa osigura radni prostor i tehnički opremi državna odvjetništva u sjedištima koji su nastali spajanjem najkasnije do 31. prosinca 2019. godine. To je sukladno rokovima koje smo postavili i za općinske sudove u Republici Hrvatskoj zapravo kada budemo radili intervencije na zgradama ili nove zgrade da tada predvidimo prostor i za općinska državna odvjetništva tako da ne bismo imali disperzirana naša tijela po raznim adresama kao što je to sada. U odnosu na prvo čitanje ovaj tekst smo poboljšali i bitno nomotehnički prihvatili sve one primjedbe koje su bile istaknute u prvom čitanju. Predlažemo da se prihvati ovaj zakon. **Friščić,

Hvala lijepo. Prelazimo na raspravu. U ime kluba HDZ-a prijavio se uvaženi zastupnik kolega Ivo Grbić. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, poštovani kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava i dopunama Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništva. Prijedlog zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništva o kojem raspravljamo rekao bih da je logičan slijed zakonodavne aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kad uzme u obzir da je u ovoj godini bio i Zakon o područjima i sjedištima sudova te da ga je Hrvatski sabor donio u srpnju ove godine. Tim zakonom je broj općinskih sudova u Republici Hrvatskoj stasao, 8 sudova, spajanjem sudova smanjen na 67 općinskih sudova. Podsjećamo da je Vlada Republike Hrvatske usvojila strategiju reforme pravosuđa te za jedan od ciljeva postavila racionalizaciju mreže sudova u Republici Hrvatskoj. Isto tako valja naglasiti da provedba niza mjera strategije ovisi i o budućoj mreži državnih odvjetništava u Republici Hrvatskoj. Donošenjem Zakona o područjima i sjedištima sudova izmijenjena su područja općinskih i županijskih sudova pa se u skladu s tim pristupilo izradi Prijedloga zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništva kako bi se izmijenila područja općinskih i županijskih državnih odvjetništava. Kako su ova pitanja osjetljiva i normalno je da izazivaju rasprave struke i druge javnosti, predlagatelj je postavio kriterije za provođenje racionalizacije koji su sadržani u sljedećem: broju predmeta primljenih tijekom kalendarske godine i potrebnom broju državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika prema okvirnim mjerilima, broju stanovnika, ukupnom broju riješenih i neriješenih predmeta, procjeni priliva predmeta i omjeru prema broju državnih odvjetnika. Prijedlog zakona ustanovljuje 55 općinskih državnih odvjetništava i 21 županijsko državno odvjetništvo. Pretežiti broj ili točnije 7 državnih odvjetništva spaja se jer su spojeni sudovi pred kojima su bili nadležni postupati, a jedno spajanje je predloženo iz razloga ekonomičnosti. Novoosnovano županijsko državno odvjetništvo u Virovitici, općinsko državno odvjetništvo u Korčuli i Novom Zagrebu početi će sa radom kada ministar pravosuđa utvrdi da ispunjavaju uvjete. Prijedlogom se nadalje uređuje mjesna nadležnost županijskih državnih odvjetništava u predmetima iz djelokruga trgovačkih sudova prema nadležnosti županijskih državnih odvjetništava utvrđenih ovih prijedlogom bez obzira gdje je sjedište trgovačkog suda. Mišljenja smo da je dobro što se predlagatelj odredio da je za provedbu postupka racionalizacije potrebno dulje vrijeme kako u pogledu osiguranja potrebnih uvjeta radnog prostora i tehničke potpore državnih odvjetništava u sjedištima nastalim spajanjem tako i u pogledu osiguranja i dinamike potrebnih sredstava. Važno je istaknuti da će se odlukom ministra osnovati stalne službe izvan sjedišta državnog odvjetništva do donošenja odluke da su osigurani uvjeti za rad državnog odvjetništva u njegovom sjedištu. S obzirom na sve iznijeto, svjesni važnosti reforme pravosuđa, preuzetih obveza u postupku pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati će ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo uvaženom kolegi zastupniku. Ima li predlagatelj potrebu za

Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se za to steknu uvjeti.